Sad ćemo objediniti raspravu o prijedlozima zakona u točkama dnevnog reda 24. do 33. Dozvolite samo ću pročitati brojeve zakona da ne čitam čitav tekst. Dakle, zakoni pod brojevima P.Z. br.578, 581, 585, 587, 577, 574, 586, 590, 579 i 599.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 za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će prijedloge zakona obrazložiti zamjenik ministra gospodarstva gospodin Alen Leverić, izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjenice. Pa neću, evo, isti je uvod kao i za Prijedlog zakona o inspekcijama u gospodarstvu. Znači, sukladno transformaciji Državnog inspektorata, itd. Ono što je bitno, s obzirom na poslove nadzora iz upravnog područja pojedinog koji ovi zakoni uređuju, definira se nadležnost za svaki pojedini zakon kako bi se mogli izvršavati poslovi Državnog inspektorata. Mislim to je ukratko. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Na redu su klubovi. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će kolege Ivan Šuker i Davorin Mlakar. Tko će prvi? Izvolite kolega Mlakar.

(HDZ)** Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege. Što reći, a da ne ponavljamo sve što smo rekli jučer? Dakle svi ovi zakoni i ovaj koji smo upravo odradili ovi o kojima ćemo govoriti koje niste željeli ni čitati nego ste ih brojčano označili su posljedica donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu ministarstava i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave. Jedini problem je što je taj posao vrlo šlampavo obavljen. Naime, zakon o izmjenama i dopunama stupio je na snagu 1.siječnja ove godine, ali predlagateljica nije imala vremena ili dovoljno pažnje da blagovremeno zajedno s tim zakonom predloži i ovih 20-ak zakona koje sada prekasno raspravljamo i to u hitnom postupku, a sada stvarno za hitnost nema nikakve potrebe s obzirom na propušteno što ste trebali uočiti pa donijeti sve ove zakone do 1.siječnja. Tim više jedino obrazloženje dakle kod gotovo svih zakona nije bilo velike kreativnosti. Obrazloženje hitnog postupka je u tome da bi se spriječile nastanak pravnih praznina pa je to osobito razlog za hitni postupak. S obzirom da smo promašili vrijeme, da smo zakasnili s tih 20 i nešto zakona, onda je po vama pravna praznina već nastala. Netko je kriv za tu pravnu prazninu, ali to bi se jako nategnuto u pravnoj teoriji uopće moglo zvati pravnom prazninom. Nije ovo pravna praznina ovo je jednostavno neokretno priređen zakon pa onda pati od anomalija koje treba uskladiti uskladiti donošenjem ovih silnih izmjena. To nije osnovni smisao pravnih praznina koje postoje u propisima, a kada bi one i bile pravne praznine to ne bi bio razlog da se ti zakoni donose po hitnom postupku. Zašto se uporno borim protiv toga da zakone donosimo po hitnom postupku? zato što sam duboko uvjeren, a vjerojatno nisam jedini da time ustvari obezvređujemo ulogu Parlamenta, da obezvređujemo ulogu svih nas koji želimo raditi u Parlamentu, raspraviti zakone, bez obzira koliko se nekome sviđalo iznijeti svoje mišljenje i reći ono što mislimo o tim zakonima. Ja bih o ovim zakonima s obzirom da sam jučer govorio na jedan način, danas govorio na drugačiji način. Ovi zakoni se tiču i konkretnih ljudskih sudbina. Mi ovdje govorimo o državnim službenicima i to i onima s posebnim ovlastima i odgovornostima, ali govorimo o njima kao o balvanima. Nabacujemo se ovdje tu će u ministarstvo otići njih 40, ovi će preuzeti 5 inspektora, ovi će preuzeti 7. Priča se da je taj Državni inspektorat dalo bi se zaključiti bila promašena institucija bez analize što su oni radili, koliko su oni nadzora izvršili, koliko su mjera po inspekcijskim nadzorima izrekli, koliko su novčanih kazni naplatili, koliko su recimo u konkretnom slučaju zatvorili ako hoćete obrta, trgovina, ugostiteljskih objekata, pa i sigurno ne samo da su se ticali malih i srednjih poduzetnika nego su vjerojatno njihove mjere utjecali i na rad onih velikih poduzetnika. O tome ni slova. Ali moram vas upozoriti kolegice i kolege iz pozicije u članku 12.ovog zakona koji je uzrokovao promjene svih ovih zakona, ima odredba i o drugim službenicima, ne samo o inspektorima. Pa ona kaže: "Danom stupanja na snagu ovog zakona ministarstva iz stavka 1.ovog članka razmjerno preuzetim poslovima" to je onako uobičajena kriva fraza "preuzimaju i državne službenike i namještenike Državnog inspektorata koji su zatečeni na obavljanju poslova koji nisu inspekcijski poslovi". Kako će razmjerno preuzetim poslovima 4 ministarstva preuzeti jednog šefa računovodstva, to nitko nije odgovorio ali bi bilo vrlo zanimljivo čuti kako bi to izgledalo. Radi se o živim, konkretnim ljudima za koje rješenja, a pitanje da li su kvalitetna, da li su na vrijeme i da li su odrađena na način kako bi zakonodavac trebao donositi propise. A to govorim zato jer svi ovi zakoni po prijedlogu Vlade trebaju stupiti na snagu danom nakon objave u Narodnim novinama. Bez vacatio legisa od 8 dana što je u pravilu pridržano pravo samo za najvažnije dokumente dokumente jedne države, za objavu rata ili za nekakve izuzetno bitne dokumente. Vi sada ne dozvoljavate ni 8 dana da zakoni stupe na snagu jer iz ove hitnosti kada ste već promašili rokove sada i to radite. I da zaključim, kao još jednu ali vrlo važnu primjedbu, a razbit će se svima u Hrvatskoj o glavu. Ne može isto tijelo rješavati u prvom i drugom stupnju. stupnju. RH u pristupanju EU mijenjala je 127 zakona koji su imali posebne odredbe o postupku koje nisu bile u skladu sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Vi sada ponovo u ovaj zakon o gospodarskim inspekcijama uvodite poseban postupak a samo …/Govornik se ne razumije./… primjenu Zakona o općem upravnom postupku. I u isto vrijeme propisujete da će isto ministarstvo rješavati o pravima građana u prvom i u drugom stupnju. Danas se to čini nebitnim, sutra kada će takva rješenja zaživjeti, kada će se građani početi žaliti istom tijelu koje mu je i odredilo prvu mjeru koja će inspekcijski obično biti protiv interesa te poslovne zajednice onda ćemo se čuditi kakve smo propise donijeli. S obzirom na hitnost postupka nema puno vremena i na objedinjenu raspravu sugeriram predlagateljici da u svim tim zakonima barem poštuje Zakon o općem upravnom postupku i time pokaže da razumije sustav zakonodavstva u Republici Hrvatskoj u protivnom prouzročiti će vrlo velike štete koje će kasnije biti teško popravljati. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjedniče i gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Dakle, da nastavim ovdje gdje je kolega Mlakar stao. Dakle, odlukom Vlade u članku 13. se kaže da će Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu središnjih tijela državne uprave koje mijenjaju ustrojstvo odnosno djelokrug. Danas je 23. siječnja, danas je bila sjednica Vlade, ja koliko se sjećam uredbe nove o ustrojstvu ministarstva koje preuzimaju poslove od državnog inspektorata nisu bile na Vladi. Ako su bili i to je već, i nakon toga treba donesti pravilnik o tome kako će to sve skupa funkcionirati jer kaže čelnici središnjih tijela državne uprave koji mijenjaju ustrojstvo odnosno djelokrug dužni su uskladiti pravilnike o unutarnjem radu prema odredbama ovog Zakona u roku od 15 dana od stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga Dakle, ako su ove uredbe danas donesene i recimo neka danas stupe na snagu znači pravilnik o unutarnjem ustrojstvu se može donijeti najranije tamo negdje do kraja prvog tjedna u veljači. E sada ja vama postavljam pitanje sa kojim iskaznicama su inspektori na terenu tih 40 dana. Sa iskaznicama koje im je potpisao bivši glavni državni inspektor ili predsjednik Vlade i na teren idu kao državni inspektori ili po iskaznica temeljem ovih zakona. Zato kažem da, a to je nažalost često da kada se donose ovakvi zakoni ona se naprosto to sve mora donositi u paketu. Jer da uz ovu odluku o ukidanju Državnog inspektorata je doneseno ovih 30 zakona onda bi sve sa 1. siječnjem praktički bilo gotovo. I ono što je kolega Mlakar govorio državni inspektorat je imao svoje zajedničke službe kako u središnjem uredu tako i po svojim svojim ispostavama. Što će biti sa tim ljudima? Kako ćete rasporediti one ljude iz zajedničkih službi? Jer gledajte iste te nekakve zajedničke poslove u ministarstvu će morati raditi netko drugi. Nije problem obračun plaća, obračun plaća je na kraju krajeva najmanji problem, ali niz drugih stvari. I to samo govori o tome, govorimo da Državni inspektorat nije dobro radio. Sada smo u sustav obezglavili i očekujemo da već praktički u trenutku ono što nam je vrlo bitno dakle kada su najjače aktivnosti a to je 4. i 5. mjesec, već za Uskrs kada kreće turistička sezona da oni djeluju i mi očekujemo da će oni raditi. Praktički vrlo teško. Ali s obzirom da su ovi zakoni mjera za smanjenje deficita Republike Hrvatske stvarno Vladi treba čestitati jer će vjerojatno za nekakvih tisuću i dvije kuna smanjiti ovaj deficit ove godine koji će biti negdje 21, 22 milijarde. I to će sigurno impresionirati čelnike Eurostata, čelnike Europske komisije osobito one koji su zaduženi za budžet. Jer gledajte, mi smo promijenili one koji bi na određeni način trebali uvoditi reda i njih obezglavili da bi eventualno ušparali tisuću kuna u državnom proračunu. Sjajno. Ali ponavljam, pozadina ove cijele priče je isključivo smjena čelnih ljudi i ovo je idealan način da se to napravi. Niti u jednom od ovih zakona opet nemate u ocjeni potrebnih sredstava, svugdje piše da nisu potrebna nova sredstva. Naprosto nije istina jer vi u Ministarstvu gospodarstva niste imali ovih sredstava u prošloj godini, niste ih imali. Ove godine morate osigurati nova sredstva na poziciji Ministarstva gospodarstva. Druga je stvar što ste vi u nadopunu, u napomenu trebali staviti da će se ta sredstva uzeti sa pozicije bivše državnog inspektorata jer te pozicije praktički od 1.1. više nema. Ali ovi zakoni iziskuju nova sredstva jer ti ljudi će i dobivati plaće, ti ljudi će imati nekakve druge materijalne troškove i vi ćete to njima naprosto u onom dijelu ne ne znam kako ćete nazvati taj dio u Ministarstvu gospodarstva morati osigurati ta sredstva. I vi ste u svakom od ovih zakona morali napisati koliko su potrebna sredstva. Dapače, a da se držite onoga što će, ja se nadam da će takav zakon, takve odredbe u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti biti onda ste već ove godine praktički morali napraviti to jer vi prilikom donošenja svakog zakona morate napraviti njegov fiskalni učinak bez obzira koliko će on koštati ili koliko će on sa svojim mjerama donijeti u državni proračun ili koliko će primjena tog zakona koštati državni proračun. Vi to nažalost ovdje nemate. I zato ovaj zakon ovako predložen nema nikakve veze sa reformama niti se on može nazvati bilo kakvom reformom. Jer ne možete nazvati nešto da provodite reformu ako nemate ciljeve te reforme, ako ne znate što želite sa time postići osim nekakvih paušalnih političkih ocjena i procjena. Jer ponavljam, razlog za sve ove promjene u svih ovih 30 zakona su fiskalne projekcije Vlade od 26.9. i ništa drugo. Pa čak niste imali hrabrosti niti napisati da je Državni inspektorat bio neefikasan. Jer da ste napisali da je Državni inspektorat bio neefikasan onda ste to morali argumentirati sa nekakvim podacima. I ne želim reći da svaka služba ne može biti još efikasnija nego što je bila jer naprosto nikada se radi maksimalno dobro. Ali ponavljam i s tim ću završiti, klub HDZ-a ne može podržat ovo i ajde, Ministarstvo gospodarstva si bar nije dalo takvu slobodu kao Ministarstvo poljoprivrede da napiše da će ovaj zakon stupit na snagu 1. siječnja 2014. napisali dan nakon objave u "Narodnim novinama" pa klub SDP-a ne mora štancat ili klub HNS-a, s obzirom da ste vi ministarstvo koje pripada HNS-u, ne mora štancati na brzinu amandmane da bi se to ispravilo. Dakle, zbog svega ovoga skupa i zbog ovoga cirkusa koji se događa sa Državnim inspektoratom klub HDZ-a oštro protestira i nećemo sigurno podržat ove prijedloge. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Sad ćemo čuti replike, ali na izlaganje kolege Mlakara. Branko Kutija, izvolite. Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Kolega Mlakar, svoje izlaganje počeli ste da je posao šlampavo napravljen. Jedan od ovih osam zakona jeste i izmjena Zakona o rudarstvu. Čini se da smo mi u travnju prošle godine, znači 2013. donijeli novi zakon, neizmijenjeni Zakon o rudarstvu i on ima 175 članaka. Od tih 175 članaka u ovim izmjenama vidljivo je da su 32 članka vezana uz nazivlje Državni inspektorat do sada, a ubuduće rudarski inspektor. Znači sama ta činjenica da svaki peti praktički članak je vezan uz inspekciju odnosno inspektorat dovoljno govori sama za sebe. Evo uzmimo primjer eksploatacije kamena. Znači to je rudno bogatstvo u vlasništvu Republike Hrvatske. Postavljam pitanje svima nama na koji način, odnosno koliko će učinkovita biti kontrola eksploatacije kamena ako u istoj kući se izdaju dozvole i kontrolira se kompletan postupak eksploatacije kamena. Kolega Kutija, drago mi je da ste spomenuli baš tu inspekciju jer je ona bila dosta opterećena kontrolama, osobito zbog činjenice da je vrlo teško bilo utvrditi količine eksploatiranih sirovina. To više govori u prilog da neovisno tijelo koje je trebalo raditi inspekcijske poslove, ako se sumnjalo u njegovu stručnost ili političku ili bilo koju drugu, ovisnost ili neovisnost, možda se moglo urediti u samom Državnom inspektoratu. Tako sam ja razumio i vladinu strategiju koja govori o transformaciji Državnog inspektorata koja se prevodi svakako, ali ne kao ukidanje i gašenje neke institucije. Ali bojim se, jer vladajući uporno to ne žele čuti da je problem ustvari u nečem drugom, u podjeli da tako kažemo resora, da ne govorim grublje, a da će svaki ministar biti ona kapa koja će odlučivati u svakom konkretnom postupku. Dakle po žalbama svih onih koji će se dotaknuti njihovi inspektori odlučivat će ministarstvo i time će se zatvorit cijeli krug i cijela priča. Da ne govorim o mogućim financijskim učincima. Ja sam posebno inzistirao na tome, ali vladajući ne čuju. Pristupanjem Europskoj uniji morali smo riješiti i to pitanje koja su tijela nadležna za rješavanje po žalbama. Sad se vraćamo 40 ili 50 godina unatrag i svu vlast ponovo ostavljamo u ministarstvima pa neka nam oni režu i sude kako im odgovara. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Mlakar, želim večeras bez obzira što to zaista ovdje govorimo jedni drugima ali reći i to, govorili ste o inspektorima kao ljudima koji zaista moraju biti stručni i njihov posao je naporan. Ono što mene brine, a iz vašeg isto dijela izlaganja kao i gospodina Šukera isto to, zbog čega je sve to. Ovo je čast, zamjenik ministra gospodarstva šuti. Jučer smo navečer malo kasnije, negdje oko pola 9 završavali i ministar poljoprivrede je rekao ovako, najprije se osvrnuo na '92. godinu pa se osvrnuo na bivšeg ministra da bi na kraju optužio ovaj Hrvatski sabor jer da su oni te zakone iz Vlade poslali, eto mi nismo radili pa se to nije moglo, a i konačno će ti koji prelaze iz Državnog inspektorata inspektori dobiti sada kontrolu na način da će dobiti lokatore za GPS pratnju pa će onda kako je rekao ja ću izvadit fonograme, još jedanput Jakovina znati gdje su oni i gdje se kreću. To je vrlo ružno, to je na neki način užasno na taj način uopće govoriti o tom zakonu. Da li je to istinita i koja je to namjera to sad više ne znam. Evo vi barem zamjeniče šutite i to je dobro. Davorin Mlakar, odgovor na repliku. o nečem drugom, govorili ste o kulturi ophođenja i govorili ste o onom o čemu mi pričamo ali nas nitko ne čuje, o aroganciji ove Vlade koja sebi dozvoljava držati prodike Hrvatskom saboru, svim zastupnicima i nametati svoju političku volju i svoju kako ona vidi istinu cijelom ovom parlamentu. Ona je to uspjela postići svojom većinom u parlamentu pa tako smo mi osim što smo izgubili vrijeme za raspravu s njima ostali u podređenom položaju u svakoj od rasprava pa onda ne možete odgovoriti ni ministru Jakovinu, kao ni ja neki dan predsjedniku Milanoviću koji me isto optužio da nisam pročitao Ustav i čudio se recimo činjenici da se HDZ protivi osnivanju saborskog povjerenstva, a siroti ne zna jer nije izgleda ni on pročitao ne samo Ustav nego i određene zakone, da Sabor takvo povjerenstvo po zakonu ne smije osnovati dok traju procesi. već pitanje koje hrvatska javnost na žalost najčešće nema prilike vidjeti. I za pohvaliti je da zamjenik ministra barem ne replicira na taj način, a bojim se da o ministru o kojem ste govorili je javnost koliko toliko upoznata. Rezultate njegova rada bojim se da ćemo tek imat vidjet u godinama koje dolaze. **Zgrebec, Dragica (SDP)** A šta bih ja sad kolega Mlakar trebala reći na ovaj vaš odgovor? Šta bi ja sad trebala reći na ovaj vaš odgovor da nije u skladu sa Poslovnikom? **Mlakar, Davorin (HDZ)** Oprostite gospođo potpredsjednice vi ne bi trebali reći ništa jer sam replicirao kolegici Sumrak. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Da, ali niste replicirali, nije ona govorila ni o povjerenstvu, ni o Ustavu. I kolegica Lidija Bagarić, replika. Zahvaljujem se. Pa evo kolega Mlakar je u svom izlaganju izjavio da se išlo u pristupanje transformaciji inspektorata ama baš bez ikakve analize i da ne znamo da li je jedan osoba ravnatelj koji je ide, da li se dijeli na pola što nije istina. Slažem se sa vama da je to moglo bit u obrazloženju ovog zakona, to je točno ali nije istina da nije napravljena nikakva analiza. Jer ja evo ovdje ispred sebe imam točno koliko je postupaka nezavršeno po područnim jedinicama, pa tako imamo u sjedištu drugostupanjskih 39, prvostupanjskih 177, neupravnih 1052, Osijek prvostupanjski 324, neupravni 2902 da ne nabrajam dalje znači po svim područnim jedinicama. Ukupno 39 drugostupanjskih, 5167 prvostupanjskih, neupravnih 31435. Znači ne možete reći da nije rađena analiza. Znači ovo su samo jedni detalji. Isto tako, točno se zna da konkretno evo Ministarstvo gospodarstva ide 140 inspektora, broj službenika je 16 što je ukupno 156 ljudi. Moglo je stajati to i u obrazloženju točno, konkretno ali da ne ostane tvrdnja da nije nikakva analiza napravljena. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Davorin Mlakar. Oprostite smijem ja replicirat sada?

Rekao sam Državni inspektorat je institucija koja postoji negdje u grubo ću reći petnaestak godina. Analiza koliko je napravljeno pregleda, koliko je izdano rješenja, naplaćeno kazni, izdano prekršajnih prijava, pa i kaznenih prijava mi to nigdje nismo vidjeli. Ako vi imate takvu analizu hvala Bogu. Mi je nismo vidjeli, niti smo dobili prijedlog ovih zakona na temelju takve analize. Ja sam o tome govorio. A da je Državni inspektorat radio toga smo svjesni ako hoćete i iz informacija koje smo dobijali u javnosti. Ja sam se čak zalagao za to da mi vidimo stvarne razloge. Ja uopće nisam pristalica niti da imamo inspektorat. Dapače, mogu se prikloniti ideji da su sve inspekcije podijeljene u ministarstvima. Jučer ne znam da li ste slušali govorio sam kod stvaranja inspektorata, inspektorat nije ni želio neke inspekcije imati pod sobom niti mu one prirodno pripadaju pripadaju ili potpadaju pod Državni inspektorat. A ovo o čem vi govorite, neupravni predmeti morali biste znati o čemu pričate, jer neupravni predmeti uopće nisu bitan dio rada jednog državnog tijela. Ono što se mjeri, mjere se predmeti upravni u prvom i drugom stupnju i to su ova dva stupnja koje ste ovakvim prijedlogom sada spojili i dali ministarstvu da radi. A ne bih želio, ali ako vam se ikad dogodi da budete na neki način pod nadzorom takvog ministarstva prvi ćete se vi buniti kad će vam to ministarstvo donositi i rješenje na koje ćete se žaliti, pa će vam onda rješavati o toj žalbi. O tom sam ja govorio, ali to vi niste čuli. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Lidija Bagarić. Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Evo neću dugo jer očekivali smo da će biti objedinjena rasprava i ove prethodne točke i ove. Dakle, ovdje se stvarno radi samo o tehničkim izmjenama, odnosno prilagodbi gdje od 10 zakona, znači o kojima raspravljamo 2 se odnose da se definira nadležnost nad provedbom zakona i ovlasti inspektora. Znači to je u Zakonu o izmjenama Zakona o tržištu električne energije, izmjene Zakona o biogorivima za prijevoz. U ostalih 8 zakona riječ je da se jednostavno, riječ "državni inspektorat" se zamjenjuje riječju "nadležne inspekcije". Naravno da će klub SDP-a podržati ove prijedloge zakona. Hvala. I u ime kluba Hrvatskih laburista – Stranke rada kolega Mladen Novak.

i toplo se nadam da nije namjerno prešućeno, nego da je stvarno previd zamjenika ministra da je to jedino što se mijenja. A želim upozoriti da se ujedno u Zakonu o tržištu električne energije predviđa brisanje stavka 3. članka 65. Taj stavak predviđa određenu obavezu nadležnog tijela za socijalnu skrb. A određena obaveza se odnosi o nužnom planiranju i osiguravanju sredstava za plaćanje isporučene električne energije ugroženom kupcu. Nevjerojatno da to prolazi onako ili čak svjesno da ta odredba prolazi onako potajice u paketu evo tehnički prilagođavamo hrpu zakona. Ne znam, netko je spomenuo mislim da 28 zakona da je spomenuo, a da između ostalog smo ubacili u ovu jednu zakačku koja se odnosi na socijalni dio. Obrazloženje za brisanje ovog stavka je da nadležno tijelo nije planiralo niti u mogućnosti osigurati sredstva za isplatu isporučene električne energije ugroženom kupcu. I sad pazite što to znači, Ministarstvo socijalne politike i mladih i ova Vlada nisu sposobni izvršiti zakonsku odredbu koju su sami sebi propisali a u skladu sa direktivom koju smo mi uvrstili u naše zakone pa jednostavno kažemo ok mi nismo sposobni i nemamo sredstva, ne znamo ih osigurati i onda ćemo promijeniti zakon. Pa to je van svake pameti. Ovakva odredba da prolazi i to bez, pri tome ne mislim na vas zamjeniče ministra ništa osobno, ali činjenica je da je po mome ovo pa bojim se da ne upotrijebim neku riječ koja možda baš i nije primjerena ovom mjestu. Pri tome je zanemarena činjenica da je riječ o direktivi EU. Prema toj direktivi država članica je dužna osigurati ugroženim kupcima energije povlastice u sustavu socijalne sigurnosti kako bi osigurale neophodnu opskrbu osjetljivih kupaca električnom energijom. Mi smo tu spomenutu direktivu ugradili u Zakon o energiji u studenom 2012. godine. Vladin rok za donošenje uredbe kojom se definira energetsko siromaštvo bilo je 6 mjeseci od dana stupanja na snagu.

se radno tijelo sastalo već nekoliko puta te da se uskoro očekuje cjelovit tekst uredbe. Već nekoliko puta i uskoro se očekuje tekst uredbe. A rok im je bio prije više od pola godine. Poražavajuće je još uz to što je jedan od članova radne grupe dao medijima izjavu pa su to mediji prenijeli uredbe, po izjavi člana, da se donošenje uredbe ne očekuje prije jeseni a upitno je i do kraja godine. Da li vam treba obrazloženje zašto? Zato što to iziskuje određene novce koje je država morala osigurati da bi socijalno ugroženima osigurala minimum, a ista je stvar ne samo kad je u pitanju ovaj zakon ima još toga. Ne znam jel' koga treba podsjećati da je zima davno počela, sad smo i svjedoci toga da i meteorolozi najavljuju neko znatnije zahlađenje pa ugroženi kupci od ove Vlade mogu vjerojatno očekivati samo ono kako je to premijer jučer u nekoliko navrata spominjao da će on izvršiti apel prema isporučiteljima od kojih se očekuje valjda da preuzmu troškove ali i da sprovedu socijalni dio politike za koji očito ova Vlada niti je spremna, niti je sposobna. Ne znam da li su članovi Vlade svjesni da po statistikama u Hrvatskoj je 21% građana spada u kategoriju ugroženih od siromaštva. To je podatak za, ne za zabrinuti se nego za što je maloprije kolega rekao čemu stalno pesimizam, ne znam da li je ovo razlog za optimizam? Još pogotovo donošenje ovakvog zakona i na ovakav način. Klub Hrvatskih laburista je predložio amandman na ovaj dio zakona i ja ne znam što da kažem u ime ovih 21% apeliram na ministarstvo da se nešto poduzme. Ja znam da to nije samo vaše, to je prvenstveno se odnosi na drugo ministarstvo, Ministarstvo socijalne politike i mladih, ali ne očekujem da će jedno ministarstvo samostalno donijeti neku takvu odluku. Ovo je ipak odnosi, što bi se trebalo odnositi na cjelokupnu Vladu. O ostalim zakonima iz ovog paketa danas je bilo dosta toga rečeno i moram priznati da sam stekao dojam da je oporba zauzela kompletno oporba da je zauzela identičan stav. Svaka vlast pravo propisati ustroj i djelokrug nadležnosti ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave onako kako ona to smatra da je najbolje da će biti najefikasnije. Ova Vlada doduše često voli naglašavati kako svojim odlukama uvodi red u državnim institucijama. Vidjeli smo da im je ponekad potrebna i pomoć pa im je jučer recimo uskočila KRIM Policija u pomoć da u nadzornom odboru u kojem sjedi 6 ministara valjda malo doradi zaključke tog nadzornog odbora. Ali dobro, sve je to za žive ljude pa kažu da je i zatvor za žive ljude. Kada je riječ o ovom paketu zakona, ali i onom jučerašnjem moj je dojam da je ova Vlada uspjela napraviti kompletan kaos. 26.11. prošle godine u večernjim satima raspravljali smo o konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. baš zato što je 29.11. 78 glasova je bilo za iz čega se vidi da je oporba i tad bila protiv tad bila protiv toga i zakon je stupio na snagu 1.1.što je kolega rekao, kad idete sa pripremom nekog takvog zakona koji je ipak obuhvatio neko šire područje onda napravite i neku analitiku i neki plan i ne znam ovdje je rečeno sa tim prvim zakonom koji sam malo prije spomenuo, odgode i primjena do 1.1. i sad mi gotovo mjesec dana iza toga dolazimo do zaključka da sad trebamo 30 zakona prilagođavat onome što smo radili u 11. mjesecu, a što smo radili svo ovo vrijeme, zašto u međuvremenu to nismo odradili, nitko nema pojma. Ajde sad jedno onakvo retoričko pitanje, u tom inspektoratu su inspektori za koji, čiji je djelokrug radnopravni sporovi, on je ostao, svaki od tih inspektora je ostao u nekakvom vakuumu jer državni inspektorat je prestao da radi sa 1.1.ovo još nije ustrojeno odnosno nisu još prešli. Da li je logično za očekivat da se inspektor koji je zadužen za ugovore o radu odnosno radnopravne odnose da se obrati svom kolegi koji je u istom tom položaju i da kaže ja nemam temeljem čega raditi jer ugovor o radu mi je s poslodavcem koji više ne postoji. To je namjerno iskarikirana stvar do maksimuma ali govori o ljevašluku, govori o šlamperaju, netko je danas upotrijebio i taj izraz. Mislim da je to krajnje neozbiljno i neodgovorno pristupanje, ipak je ovo neki ozbiljniji, barem bi trebao biti posao. Na kraju moram još samo jedno dodat opasku na ovo što su kolege iz HDZ-a govorile danas ovakvim ovakvim načinom radom moram priznat da su i moje duboko uvjerenje, ne znam trebalo bi kontaktirat te ljude pa ih pitat. Mislim da je kolega Šuker, da riječ je o živim ljudima i ne treba se samo tako pošutavat s njima, a zar nemate dojam da su sad ti isti ljudi sad kroz ovaj sav period proživljavali neki strah, gdje ću ja sad bit, što će biti samnom? Zar ne mislite da ti isti ljudi više ne da nisu neovisni nego da su itekako podložni onima koji su im dokazali da se mogu s njihovim sudbinama šutat kako želi. Ljudi smo, riječ je o živim ljudima, tako da duboko sam uvjeren da će ovo sigurno ostaviti posljedice na to. nema razloga taman da i prihvate što evo ponizno molim prihvatite ovaj amandman jer je u interesu 21% građana RH koji su ugroženi siromaštvom, ali taman da i prihvatite taj amandman ne možemo dat podršku ovom zakonu jer smatramo da je ipak zakon loš. Hvala lijepo. (SDP)** Zaključujem raspravu. O prijedlogu ovih zakona glasat ćemo naknadno.